По Проекта на програма за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 май 2022 г., както следва: 1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносители са Деница Сачева и група народни представители. Приет на първо гласуване на 21 април 2022 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители са Владимир Табутов и група народни представители. Приет на първо гласуване на 21 април

г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за българския език. Вносители са Костадин Костадинов и група народни представители – продължение. 6. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2021 г. г. 7. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2021 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносители са Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 26 януари 2022 г. – точка първа Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, петък от 9,00 ч. – пет часа парламентарен контрол. Това е Проектът, колеги, моля, режим на гласуване.

Преминаваме към предложенията за включване в Програмата на основание чл. 47, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първото предложение е от народния представител Десислава Атанасова и е за включване в Програмата на Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gemcorp IP3 Corporation. Гласуваме предложението на ГЕРБ-СДС.

в Програмата за работата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Гласуваме предложението на ДПС. Гласували

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, инфлацията вече е близо 20%. Печалбата на държавните предприятия, ако сте прочели, е над 528% на АЕЦ-а и 720% на БЕХ. Парите, които за първото тримесечие са събрани от непредвидимите печалби на държавните предприятия, са над един милиард за първото тримесечие. Зелената енергия, с която подпомагаме предприятията и техните производители, въпреки помощта на високоенергийните предприятия, получават помощи, а от производство на зелена енергия от 100 мегавата получават допълнително над 300 милиона за първото тримесечие. Не мога да разбера какво повече трябва да Ви предлагаме?! Срам ме е, че Ви предлагаме да Ви подпомогнем да разберете, че не се краде така. Обърнахте всичко на джебчийство. (Оживление, ръкопляскания от Дайте да приемем този законопроект, да дадем възможност на господин Василев законно да изхарчи около три милиарда на всяко тримесечие. Сега са незаконни – за купуване на жито, за... Взимат Взимат парите от магистрала „Хемус“ и ние не знаем за какво ги харчат?! Много Ви моля, не знам, на мен вече ми е неудобно да Ви моля да въведем ред и законност в това, за което дойдохте на власт. Благодаря Ви. Бъдете внимателни! Прегласуване! Друго гласуване няма да има.

а то е от народния представител Петър Петров, в Програмата да бъде включен Законопроект за изменение на Закона за Комисията за финансов надзор, като предложението е точката да бъде 11 в дневния ред и фиксирана, като т. 2 за четвъртък. Това е предложението на народния представител Петър Петров. Режим на гласуване.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

Предложението, което направи господин Аталай и не се прие да е част от дневния ред, е внесено на 31 март 2022 г. и по Правилника, а и е обичайна практика на Народното събрание, когато има различни законопроекти, внесени за промени за един и същ закон на първо четене, те да се разглеждат заедно. Само че този лобистки закон, който обслужва частни интереси, е внесен на 11 март и на първо четене е приет на 21 април, след като вече е бил налице и друг законопроект, който да решава проблемите на българските граждани и бизнеса, в тази кризисна ситуация. И резултатът какъв е? Лобистките закони получават бърза писта в нарушение на Правилника. По тази причина, господин Председател, ще Ви помоля – нека Конституцията и законите на страната да важат най-после, да започнат да се прилагат, а не да има значение кой предлага, а не какви са правилата и законите. Затова аз предлагам точка втора да отпадне, за да въведем в нормален ред, веднъж поне,

и група народни представители касае изменение в Закона за енергетиката. Това само го отбелязвам – че различни нормативни актове се изменят, не се касае за един и същ. Подлагам

Сега ще Ви изчета някои съобщения: за одобряване поемането от Италианската република на ролята на рамкова държава на бойна група и разрешаване пребиваването на територията на Република България с политико-военен характер на въоръжени сили на страни – членки на НАТО, във връзка с изпълнение на съюзнически задължения в състава на бойната група на територията на Република България. С Решението се одобрява поемането от Италианската република на ролята на Рамкова държава на бойната група, изграждане на територията на Република България съгласно Решение № 108 на Министерския съвет от 2022 г. за участие в операция по усилване на отбранителния потенциал на НАТО за защита на териториалната цялост на страните – членки на НАТО. За тази цел се разрешава за участие в бойната група пребиваването на военни формирования в състав от военнослужещи от въоръжените сили на Италианската република на територията на Република България с необходимото им въоръжение, екипировка и техника за срока на функциониране на бойната група. С цел участие в бойната група се разрешава и пребиваването на военно формирование в състав от военнослужещи от въоръжените сили на Република Албания на територията на Република България с необходимото им въоръжение, екипировка и техника, за срока на функциониране на бойната група. Към състава на бойната група се очаква принос на формирования от въоръжените сили и на други страни – членки на НАТО. След поемането на ролята на Рамкова държава от Италианската република Република България ще намали досегашния си принос към бойната група. Отговорностите на страната ни ще бъдат свързани и с предоставянето на поддръжка като страна домакин. Уведомлението е постъпило на 23 май 2022 г. с входящ № 47-202-00-34 и е предоставено на Комисията по отбрана. България: 1. На основание Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната информира Народното събрание, че ще се проведе съвместна летателна тренировка, в която ще участват: от Военновъздушните сили на САЩ самолети и военнослужещи; - и от Военновъздушните сили на Нидерландия самолети и военнослужещи. Летателната подготовка не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други

В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. 3. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през вътрешните водни пътища на Република България на военен кораб от състава на Военноморските сили на Румъния.

Народното събрание са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети към 31 март 2022 г. от: Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Комисията за защита на личните данни, Националната служба за охрана, Централната избирателна комисия, Администрацията на президента на Република България, Министерството на вътрешните на вътрешните работи, Държавен фонд „Земеделие“, Комисията за регулиране на съобщенията и Министерството на младежта и спорта. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. За декларация – давам думата на Костадин Костадинов.

Господин Председател! Безкрайно много надежди и вяра бяха подарени от българите на политическия елит, който не се посвени да ги предаде, излъже и да продаде българските национални интереси. Вече 32 години живеем в лъжа – в лъжата на хора, които, настанили се удобно в столовете на властта, придобиват чувство на недосегаемост. Настоящото правителство на четворната коалиция умело усвои от предшествениците си навика да ползва политически лъжи. Оказа се обаче, че изненадващо ученикът надмина учителя. Уж млади и неопитни, политиците от „Продължаваме Промяната“ се учат бавно, но за сметка на това лъжат доста ефективно. Днес се готви поредното предателство. Финансовият ни министър се готви да внесе в Министерския съвет за одобрение План за приемане на еврото от 1 януари 2024 г., като паралелно с това е възможно да бъдат гласувани едни скромни 10 млн. лв., които да се заплатят на рекламна агенция, която да се заеме с пропагандна кампания, внушаваща това, че с еврото ще станем по-богати. И докато ни лъжат умело, че с приемане на еврото тук ще потекат реки от злато, мед и мляко и ще настанат времена на благоденствие, българският народ обеднява и изнемогва. Сметките за ток, храна, гориво, газ, вода растат, и то не в лицемерната и фалшива представа на правителството, а в реалността. Докато от правителството на четворната коалиция ни лъжат, че ще получим по-евтин американски втечнен газ, по-голямата част от европейските държави в момента рестартират икономиките си и се съгласяват да плащат газ според новите условия, поставени от Правителството ни лъже, че искат от нас газът да се плаща в рубли, а всъщност условието е просто да се плаща в руска банка. Правителството ни лъже, че с въвеждането на еврото ще станем по-богати, а всъщност няма страна, която да е станала по-богата с тази валута. Има обаче страни, които, като Гърция и не само тя, разбира се, са станали много по-зависими. Поредно политическо предателство е това да дадем част от държавния си резерв като гарант в Европейската централна банка за гарантиране стабилността на еврото, а другата част на нашето правителство, което вероятно, както лъже, така и може да усвоява. Предателство е също така златният ни резерв да продължава да се съхранява в Англия, където се намират две трети от българското злато, а тук да се тиражира политическата лъжа, че това е изгодно за нас, защото така или иначе ние няма как да го съхраняваме в нашата страна. Тези бързи и наглед необмислени решения, прикрити от политически маневри и лъжи, разбира се, са под давление на чужди дипломати. Съвсем неслучайно в страната ни пристигнаха помощник-държавният секретар Карън Донфрийд и американският министър на отбраната Лойд Остин. И двамата американски дипломати пристигнаха без предупреждение в последния момент, като неканени гости, погазвайки протокола, все едно те са домакините, а ние сме гостите на тази земя. Впрочем, произнасям имената им изключително внимателно, защото не искам да изпадаме за пореден път в унизителната ситуация от най-високата трибуна в държавата тази на Народното събрание – да се чете декларация, възхваляваща чужд държавник. Една неволна грешка, езикова, от моя страна, през изминалата седмица стана повод за няколко навеждания – поредни дълбоки поклони, към господарите на колониална България от страна на една от управляващите партии.

Безпрецедентното унижение за нашия народ е от трибуната на Народното събрание да се възхваляват чужди държавници. Мястото на тези похвали за чужди дипломати е само територията на посолствата тук в нашата столица, където, между впрочем, е мястото и на чуждите флагове. Срамно е българските управляващи да унижават така българския народ – народа с най-старата държава в Европа. Впрочем, вчера беше 24 май – ден, в който трябваше да си припомним, че сме дали писмеността на една шеста от света. А днес ние сме унижени от шепа лъжливи предатели, които не спират да се покланят на този или онзи господар. Очевидно е, че българското правителство е подложено на натиск и по един друг много важен за нас българите въпрос – приемането на Република Северна Македония в Европейския съюз въпрос не просто емоционален, а съдбовен за нас българите, въпрос, от който ние българите няма да отстъпим. Видяхме, че дори Европейският парламент в своя декларация почти всички наши аргументи, което ясно и категорично показва, че не България трябва да е предмет на натиск, а Македония, защото тя не спазва Договора за добросъседство. Очевидно от това е, че когато изкажем нашата позиция гласно и ясно, то тя бива разбрана. Когато обаче правителството ни се държи като слугинаж, няма как да бъдем уважавани, защото никой не обича слугите. Слугуването ни обрича народа на мизерно съществуване, безработица, глад и унищожение. Много често от ВЪЗРАЖДАНЕ говорим за националните предатели. Нека Ви кажа кои са те. Националните предатели са тези, които твърдят, че чуждите войски ще гарантират националната ни сигурност, а не българската войска. Националните предатели са тези, които твърдят, че чуждите военни бази в нашата страна ще гарантират сигурността ни, а не военните поделения на българската войска. Национални предатели са тези, които твърдят, че ние трябва да спазваме общностни интереси пред националните интереси. Национални предатели са тези, които твърдят, че България трябва да е готова дори да понесе загуби в името на чужди национални интереси, но не и да защитава своите национални интереси. Национални предатели са тези, които искат да лишат България от нейната финансова независимост, унищожавайки българския лев. Национални предатели са тези, които искат да вкарат и ангажират България в чужда война, без това да е в съзвучие с българския национален интерес. Национални предатели са тези, които продължават да не обръщат внимание на българите в Украйна, поставени в унизително положение от страна на украинския режим. Национални предатели са тези, които трябва да понесат своето възмездие и наказание, така както е предвидено в Наказателния кодекс на глава първа: „Престъпление срещу Републиката“. Припомням, наказанията там са за диверсия, шпионаж, вредителство, саботаж и държавна измяна – нещо, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ Ви обещаваме че ще направим, защото това иска българският народ от нас и ние ще му го дадем. Ето защо правителството трябва да подаде оставка. Трябва да подаде оставка, за да освободи българския народ от лицемерието и лъжите. Крайно време е да сложим край на лицемерието в българската политика,

Постъпил е Доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, господин Арабаджиев.

първо, бих искал да направя една процедура за допуск. На основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в пленарната зала госпожа Жулиета Върлякова, заместник-министър на труда и социалната политика, и Искрен Ангелов, директор на дирекция „Политика на пазара на труда“ в МТСП.

Заповядайте, господин Арабаджиев, да ни запознаете с Доклада. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 47-254-01-29, внесен от Деница Сачева и група народни представители на 17 март 2022 г., приет на първо гласуване на 21 април 2022 г.

Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „услуги по заетостта“ се добавя „за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси в страната“.“ оттеглено. Предложение от Деница Сачева и група народни представители. Предложението е оттеглено.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:

„(3) За целите на държавната политика за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси в страната Агенцията по заетостта обменя информация за лица на възраст от 16 до 65 години с Националната агенция за приходите, Министерството на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националния осигурителен институт, Националната агенция за професионално образование и обучение и и Националната експертна лекарска комисия. Условията и редът за обмена на информация и за съвместната дейност на институциите се определят с акт на Министерския съвет.“ Предложение от Деница Сачева и група народни представители.

Откривам дискусия по наименованието на Закона и параграфи 1, 2 и 3, както бяха представени от председателя на Социалната комисия господин Арабаджиев. Заповядайте за изказване,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ на първо четене подкрепихме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, ще подкрепим и на второ гласуване текстовете, предложени между първо и второ четене и приети от Комисията по труда, социалната и демографската политика, с консенсус, с малки изключения. Агенцията по заетостта изнесе доклад през месец март с данни за това, че над 900 хиляди български граждани към настоящия момент

този законопроект ще регламентира информационната свързаност между Агенцията по заетостта и институциите по анализиране, издирване и контакт с лицата в трудоспособна възраст. И второ, защото знаете, че в България в момента говорим за демографска криза, демографска катастрофа, а ние считаме, че тези над 900 хиляди български граждани са сериозен потенциал в пазара на труда.

ще придобият и умения, и ще валидират техните знания и умения, които притежават. По този начин те могат да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Затова от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ подкрепихме този законопроект на първо четене, ще подкрепим и текстовете, предложени

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата сега по предложения законопроект – ще кажа няколко думи по цялостното предложение, за да не вземам повече думата в хода на на Доклада, освен ако няма нужда от някакви реплики. България е изправена пред редица предизвикателства на пазара на труда, има демографска криза, като населението намалява драстично и много по-бързо в сравнение с други държави. Това е сериозен риск, защото потенциалната работна ръка се топи постоянно. Неактивните хора са сериозен резерв на пазара на труда, но понастоящем Агенцията по заетостта достига до малка част от тях поради законови празноти. Нужни са промени, които да позволят на Агенцията да си взаимодейства активно с институциите по анализиране, издирване и контакт с лицата, които са в трудоспособна възраст, но поради липса на умения и други бариери не могат да достигнат до нейните услуги. Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е разработен, за да отговори на потребностите от целенасочена работа за активиране на трудоспособните лица, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Те са съществен трудов ресурс в условията на намаляваща работна сила в резултат на демографските процеси и при очакваното възстановяване и нарастване на търсенето на работници и специалисти в редица икономически дейности в дългосрочен план. На второ място, Законопроектът регламентира и финансирането със средства от държавния бюджет на активна политика на пазара на труда, на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица, регистрирани към бюрата по труда, както и възможностите за придобиване на професионална квалификация, и осигуряване на нови възможности за заетост и професионално развитие. Чрез процедури по валидиране, които за безработните лица ще бъдат безплатни, ще бъдат установени, оценени и признати професионални знания, умения и компетентности, които тези лица са придобили чрез професионален опит опит по неформален път или самостоятелно учене. Между първо и второ четене ние сме съобразили нашите промени с всички бележки, които сме получили от заинтересованите институции, като Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение и социалните партньори. Предложили сме и промяна в Закона за насърчаване на заетостта в резултат на придобития от комисиите по заетост опит от проведените анкети на работодателите два пъти в годината за потребностите им от работна сила. две анкетирания в рамките на една година – през месец февруари и през месец септември, не показват съществени различия, както и че не е налице голяма динамика в работодателските предвиждания относно необходимия им персонал. Именно затова сме предложили тези проучвания да бъдат веднъж годишно. Предложени са и промени в някои от дефинициите, като „подходяща работа“ и „възрастен“. Предложена е и промяна на Закона за здравето, която цели информационните масиви да се използват и за планиране на дейности, свързани с трудовата заетост на лицата с трайни увреждания. Настоящият законопроект ще даде възможност да се решат редица дефинирани до момента проблеми, за които настоящото законодателство не дава решения – недостигът на работна сила за бизнеса у нас, изключително високият брой на неактивни хора в трудоспособна възраст, включително младежи, както и възможностите за приобщаване на тези хора при придобитите им знания и умения по неформален път. Не на последно място, предлаганите промени са и част от поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, който предвижда да бъдат предприети мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до услуги по заетостта и засилване на активните политики по отношение на пазара на труда. Като благодаря на парламентарните групи за получената подкрепа на първо четене, се надявам, че сега ще можем да разчитаме отново на подкрепата на парламентарните групи и за второ четене, за да може България да провежда по-ефективна, по-качествена политика по заетостта и работната сила у нас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Сачева. Има ли реплики към Деница Сачева? Не виждам. Господин Георгиев, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Ние от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ на второ четене ще подкрепим само параграфи 1 и 2, както казах от тази трибуна на първо гласуване на Законопроекта, поради простата причина, че смятаме, че трябва наистина да се направи анализ на труда, да се видят всички фактори и причини защо тези хора не се намират на пазара на труда и след това да се вземат евентуално мерки, които да ги стимулират да

защото част от тях са в сивия сектор и в чужбина, колкото и да е малък там този сектор. Така че има много причини, поради които първо трябва да се анализират нещата и след това да се кажат конкретни мерки, по които да се работи, по които да достигнат средствата, които да се отделят от бюджета, до тези хора, за да могат да се включат адекватно на пазара на труда в държавата. Не може предварително отново слагаме каруцата пред коня, предварително казваме какво трябва да направим с тези хора, преди да знаем техните нужди. Същото беше с хората с увреждания, по същия начин е тук ситуацията. Правим нещо, което впоследствие може да не е ефективно, може да не е правилно, но дайте да го направим сега – да изхарчим едни пари, пък после ще видим какъв е ефектът и какви са гаранциите за…

принципно няма да го подкрепим, защото смятаме, че първо трябва да се направи съответният анализ, да се видят какви са потребностите и чак тогава да се вземат адекватни мерки. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, моята реплика е към Вас, защото с това, което казахте, и това, което предложихте между първо и второ четене, всъщност противоречи на логиката на Законопроекта, който ние внасяме и ще се мотивирам защо е така. Параграф 1 касае държавната политика в сферата на заетостта, тоест там са регламентирани основните дейности, с които ще се занимава Агенцията по заетостта – основните политики, които ще провежда. Параграф 2 касае обмена на информация между институциите, тоест това е информацията, която ще трябва да получи Агенцията по заетостта, за да може след това, обработвайки тази информация, което е регламентирано в следващите параграфи, да се идентифицират всички лица, които трябва да установим кои са тези лица, които нито учат, нито работят и не са регистрирани в бюрата по труда. На практика това, което Вие предлагате, означава, че се вменява като задължение на Агенцията по заетостта и на служителите от Агенцията по заетостта да провеждат държавна политика в сферата на работа с неактивни лица, но на практика не им се дава възможност с процедури и с мерки да направят това идентифициране. Мисля, че няма логика в това, което казвате, и не е логично да отпаднат – да не подкрепите следващите параграфи след § 3, защото именно в тези параграфи са регламентирани абсолютно всички дейности, които трябва да извършат служителите на Агенцията по заетостта, така че да достигнат до лицата, които нито учат, нито работят. Да се знае, че лицето х, y, z, нали това са лица, които нито учат, нито работят, да бъдат консултирани, мотивирани да се регистрират в бюрата по труда и след това, ако притежават някакви умения, да си защитят уменията чрез валидиране на тези професионални знания и умения. Това имам като реплика към Вас. Мога и да чуя Вашите доводи, защото ми се струват нелогични. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Жекова. Втора реплика има ли? Няма други реплики към Георги Георгиев. Заповядайте за дуплика. Аз няколко пъти обяснявам защо няма да подкрепим другата част на Законопроекта. Може на Вас да Ви звучат нелогични нещата, но не са така. Логични са и много ясно обясних защо няколко пъти ставам и обяснявам защо, явно трябва да го обясня пак. Принципно няма да подкрепим другата част. Трябва да се събере тази информация. Имаше и други методи – не е нужно да се правят директни промени в законодателството, така че

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Параграф 2 касае обмяна на информация между Агенцията по заетостта и институциите, които са изброени в този § 2. Той не касае абсолютно нищо друго, тоест, ако предположим, че институциите ще предоставят нужната информация на Агенцията по заетостта, това означава, че събираме в една електронна папка всички данни за всички лица, които ни предоставят тези институции и спираме дотам. Тоест оттам насетне вече служителите няма как да извършат идентифициране на лицата, ако след това в следващите параграфи това, което сме заложили, не се осъществи като тяхна дейност. И само искам да напомня, господин Георгиев, обръщам се към Вас, защото поводът за изказването ми е Вашето предишно изказване, че когато един изпълнител, когато един служител трябва да изпълни определени задължения, определени изисквания на Закона, то той сяда и чете Закона дословно и след това изпълнява всички разпоредби така, както са разписани в Закона. Така че това, което предлагате, и това, което казвате, отново казвам, че по някакъв начин си противоречи и не може да бъде изпълнено след това от служителите. Благодаря.

Господин Председател! Госпожо Жекова, честно казано не мога да разбера защо продължаваме да дълбаем там, където в момента не сме стигнали. В момента обсъждаме самото начало на Законопроекта. В този законопроект и в самото начало, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ казахме, че подкрепяме първа и втора част – нищо друго. Оттам нататък господин Георгиев ясно и точно каза, че ги подкрепяме тези неща. Напълно нужно е да се направи нужната база от данни. Не е нормално в момента да продължаваме и да се взимат управленски решения, без да имаш нужните данни просто не е нормално, и точно заради това ние го подкрепяме. Но всичко друго предстои да се обсъжда нататък в Законопроекта и за всичко друго ние ще кажем защо няма да го подкрепим. Но на този етап не мога да разбера защо за пореден път

Няма. Желаете ли дуплика, госпожо Жекова? Не. Други изказвания по заглавието, параграфи 1, 2 и 3? Също няма. Прекратявам дискусията.

1. В т. 8 след думите „прогнозиране на пазара на труда“ се добавя „проучване и анализиране на трудовите ресурси“. 2. Създава се т. 17: „17. валидиране на професионални знания, умения и компетентности по реда на Закона за професионалното образование и обучение.“ По § 4 има предложение от Деница Сачева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от Георги Георгиев и група народни представители. Параграф 4 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Арабаджиев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5.

5 според номерацията на Комисията. Желаещи за изказване има ли по параграфи 4 и 5? Няма. Прекратявам дискусията.

първо място поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Георгиев и група народни представители, което е § 3 по номерацията на вносител и § 4 по номерацията на Комисията да отпадне. Това предложение на Георги Георгиев и група народни представител е неподкрепено от Комисията. Моля, гласуваме предложението на Георги Георгиев.

Подлагам на гласуване идентичното предложение на Георги Георгиев и група народни представители § 4 по номерация на вносителя, съответно § 5 се явява по по номерацията на Комисията да отпадне. Гласуваме предложението на Георги Георгиев за отпадане на параграфа.

3.“ 5. Създават се нови ал. 5 и 6: „(5) Чужденец, ползващ се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, може да се регистрира по адреса, на който се е установил и пребивава. Адресът може да се удостовери с адресна карта на чужденец, регистрационна карта от място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, декларация от лицето, на чийто адрес пребивава лицето, ползващо се от временна закрила, документ от общината или друг документ, съдържащ данни за адреса.“ (6) Условията и редът за регистрация се уреждат с правилника за прилагане на закона.“ 6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.“ параграф 6 има предложение от Георги Георгиев и група народни представители § 6 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7. По параграф параграф 7 има предложение от Георги Георгиев и група народни представители § 7 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. В чл. 20, ал. 4 се правят следните изменения:

параграф 8 има предложение от Георги Георгиев и група народни представители § 8 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Арабаджиев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

Господин Председател, в една от предложените редакции за създаване на нови ал. 5 и 6 се казва следното: „Чужденец, ползващ ползващ се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, може да се регистрира по адреса, на който се е установил и пребивава. Адресът може да се удостовери с адресна карта на чужденец, регистрационна карта…“ и така нататък. Де факто в момента ние казваме, че хора, които са дошли например от Сенегал, от Северна Африка, от Пакистан или откъдето и да било, или от Украйна, идвайки в България, ние отваряме широко вратата и казваме

било то близки фирми до тази власт или до следващата, или нямам представа до коя, когато от европейските програми са спрени средствата за развиване на човешки ресурси за такива обучения, в момента от държавния бюджет да започнем да обучаваме хора, които, съмнявам се, че ще добият каквато и да било квалификация или пък въобще дори и да добият тази квалификация, впоследствие ще използват тези знания, за да работят. Но определени фирми ще спечелят тези обществени поръчки и ще започне едно масово записване за обучение. Точно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не сме съгласни и няма как да се съгласим, при положение че само от Украйна имаме нови 100 000 човека, които живеят тук, България се грижи за тях, настанени са в хотели, осигуряваме им храна и всичко нужно и точно една голяма част най-вероятно от тях ще бъдат любезно помолени да се запишат да кажем в курсове за каквото и да било. Ние не сме съгласни от българския бюджет да излизат такива средства, при положение че сме крайно бедни в сравнение с която и да е било друга държава от Централна и и Западна Европа и българският гражданин изнемогва. Точно заради това няма как да подкрепим това предложение.

А сме необразовани, защото сме бедни. Трябва да прекъснем този порочен модел. В момента по данни на големите работодателски организации не ни достигат над 400 000 души и сме намалели с 840 000 души за 10 години. Това неприятно за България събитие в Украйна ни дава възможност да интегрираме група хора – 66% от тях са висшисти. Разбира се, че ще ги обучим и ще ги използваме в нашата икономика. Благодаря. Благодаря Ви, господин Димитров. Заповядайте, госпожо Жекова, за втора реплика. Третата е за Радомир Чолаков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ганев, вероятно не сте разбрали предложението, което касае промяната в Закона за насърчаване на заетостта. Конкретно това предложение касае единствено и само правото на регистрация на търсещите работа лица, като тук се включват и лицата, които съгласно Закона за бежанците закрила, да имат възможност също да се регистрират като търсещи работа лица в бюрата по труда и да могат да ползват услугите на Агенцията по заетостта. Дали ще се стигне до включване в обучение и до ред други услуги, които предоставя Законът за насърчаване на заетостта, това вече е съвсем различен поглед и така нататък, но ние тук трябва да дадем възможност на лицата, които бягат от войната, които в момента са получили

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, аз мисля, че не бива да се притесняваме, защото наистина в Законопроекта става дума за хипотезата на временна закрила. Временна закрила, ако не се лъжа, се обявява с решение на Съвета на Европейския съюз, мисля, че така беше и там всяка страна има право на вето. Така че в цялостната правна система има достатъчно предпазни механизми за това, което говорите. Мисля, че в момента колегите се опитват да решат оперативния въпрос, пред който е поставена страната, и мисля, че никой от нас пък няма нищо против той да бъде решен по този начин. Колкото, пак да кажа, до хипотезата, за която Вие говорите, тя е теоретична и там има предпазни механизми, които да не допуснат тя да се случи. Така че дайте да го подкрепим. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Чолаков. За дуплика, господин Ганев, заповядайте.

Господин Димитров, хубаво е, когато използвате обобщаващи изрази, като това, че ние, явно визирате българите, като цяло сме необразовани и затова сме бедни и че сме бедни, защото сме необразовани, да ги запазите за себе си или пък ще е хубаво да излезете в предстоящата предизборна кампания и на тези хора, на които искате да спечелите доверието, да им обясните, че са необразовани. Аз ще Ви кажа, че българинът е образован и по никакъв начин не отстъпва, даже превъзхожда голяма част от така наречените клуб на богатите. Така че по никакъв начин няма да приема по този начин да обиждате българите. Що се отнася до това, което визирате, искам да Ви кажа, че задължение не само на този парламент, на предишните и на следващите парламенти, задължение на това правителство и на всички други правителства е да направи България благоденстваща и просперираща, за да може повече от 2 милиона българи, които са се евакуирали от България, да се върнат. А не това, което искате да правите Вие – не да върнете в просперираща България българите, а да направите така, че хора, дошли от Сенегал, от Северна, Централна Африка, от Пакистан, защото имаме години наред такива хора, дошли в България под закрилата на това, че са бежанци и се водят сирийци, а те нямат нищо общо със Сирия, а сега имаме и хора дошли от Украйна. Нека да направим така, че да върнем българите от Украйна, които живеят там, които са раждани там, да направим нашата държава такова място, че те сами да се върнат. А не изкуствено да казваме, че ще направим програми и ще започнем да ги обучаваме, ще ги преквалифицираме или ще им легализираме това, което имат. Това са схеми. Нека да казваме истината такава, каквато е. Господин Чолаков, има прекрасни механизми, съгласен съм. години сме свидетели как тези механизми са врата в полето и се заобикалят от всички правителства, които са били до този момент, включително от това правителство. Не мога да се съглася, че ще разчитаме на предпазни механизми, при положение че само допреди

Врата в полето – всеки си прави каквото иска. Чухте днес за какво става дума – ще дадем 10 милиона на фирма, която ще обясни колко е проспериращо да имате евро в България. Точно заради това пак казвам: ние нямаме регулаторни органи, които реално да спазват и да правят така, че да се съблюдават правилата. Видяхте миналата седмица – обсъждахме поредния регулаторен орган, който за една година е направил една проверка! Комисията за защита на конкуренцията – една проверка! Толкова проверки ще направят и тези, които в момента искат да отворят вратата – да правим обучения на тези хора. Затова, пак казвам, от Възраждане няма как да се съгласим на това нещо. Благодаря Ви, господин Ганев. За изказване – Хасан Адемов. Записвам и Искрен Митев за изказване.

закон става въпрос за тези, които са придобили право на пенсия. Само че има хипотеза, в която може да си придобил право на пенсия и да не получаваш пенсия. Този текст казва, че когато си придобил право на пенсия и получаваш пенсия за осигурителен стаж и възраст, се прекратява регистрацията в поделенията на Агенцията по заетостта. Съвсем естествено е, защото един човек, който е придобил право на пенсия, защо трябва да бъде регистриран в поделенията поделенията на Агенцията по заетостта и защо трябва да търси работа, при положение че има друга група, за която стана дума преди малко, при положение че има 900 хиляди, които по някакъв начин търсят реализация на пазара на труда.

виждаме това от трибуната. Единството, което чухме днес да казвате, че те така смятат, и въпреки че не е логично за всички в тази зала, те така си смятат, така че напълно Ви подкрепям. Предложенията на ВЪЗРАЖДАНЕ за пореден път са абсолютно нелогични. Благодаря.

Не знам дали съм в конфликт на интереси, тъй като съм преподавател и ръководител на кариерен университетски център, но, господин Ганев, вижте един рейтинг PISA,

Господин Председател, колеги! Господин Ганев,

Представителят на ВЪЗРАЖДАНЕ също беше там, и там не изложи по този начин аргументите, които излага в залата неговият колега, който пък през цялото време говори единствено и само за страх в хората, да нагнети омраза, някакви такива чисто нечовешки чувства, които са много странни да се чуят оттук, дръжте се, моля Ви, нормално. Нека да вървим напред. Запазете човещината в себе си, трябва да се помогне на тези хора, а тези хора ще помогнат и на нас после. Благодаря ви. Господин Адемов, ще намерите ли начин да не отговорите на тези реплики? Заповядайте за дуплика.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 Сега малко по сериозно. Когато правим предложения, уважаеми дами и господа народни представители, трябва да сме запознати с текстовете както на действащия закон, така и с предложенията. В случая е очевидно, че има някои предложения, които нямат нищо общо с предложените текстове. Затова молбата ми е: когато се правят предложения, да се запознаваме както с текстовете на действащия закон, така и с предложенията, които се правят, за да не изпадаме в ситуация, в която да обясняваме защо правим абсурдни предложения. Това е моята молба, а иначе всеки има право да прави всякакъв тип предложения. Затова е дискусията в Народното събрание, за да може да се разбере кой в тази зала може да каже без грешка заглавието поне на един закон от социалната сфера и тогава да прави изказване. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. За изказване – Искрен Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

Чуваме и подкрепяме опозицията, когато тя е конструктивна. Това се доказа и с нашата подкрепа за този законопроект, което дава аргументи против една от големите лъжи на опозицията, че всъщност не ги подкрепяме, нито едно тяхно предложение не се приема и че нищо тяхно не се чува. Ето този проект е предложен от госпожа Сачева и ние виждаме смисъл в него. Той е в полза на цялото обществото и, да, подкрепяме го. Този проект гарантира, че повече хора ще участват и ще се развиват на пазара на труда. Реални стъпки, господин Ганев, не за обучение, а за валидиране на знанията, така че ако бяхте прочели с малко повече внимание и мисъл Законопроекта, щяхте да разберете, че това не дава обучение. Това дава валидиране на едни вече придобити знания, за да могат тези хора да участват активно и по най-добрия начин в пазара на труда. Пожелавам си опозицията да използва своя опит, знания и патос от тази трибуна не за да подклажда кризите, които така или иначе върлуват в България,

на Георги Георгиев и група народни представители за отпадане на § 9 по номерация на вносителя, който става § 10 по номерация на Комисията. Гласуваме предложението на Георги Георгиев за отпадане на параграфа.

132, въздържали се 9. Предложението не е прието. Изчерпахме неподкрепените предложения и преминаваме към гласуване на параграфи 6, 7, 8, 9 и 10 по номерация на Комисията. Гласуваме ги в цялост: § 6 е в редакция на Комисията; § 7 е по редакция на вносителя;

По § 11 има предложение на Деница Сачева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Георги Георгиев и група народни представители: „Параграф 11 да отпадне.“ Комисията не подкрепя предложението.

1. В ал. 1 се създават т. 25 и 26: „25. разходи за финансиране на процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности; 26. стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица за времето на участие в процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“

по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.“ По § 12 има предложение от Георги Георгиев и група народни представители – параграф 12 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13. Предложение Предложение от Георги Георгиев и група народни представители – § 13 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14, като след думите „чл. 7а“ навсякъде се добавя „ал. 3“.

Благодаря Ви. Колеги, откривам дискусия. Има ли желаещи за изказвания по така изчетените текстове от господин Арабаджиев? Не виждам. Прекратявам дискусията. Ще поставя на гласуване първо предложенията, които не са подкрепени от Комисията.

и група народни представители § 7 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8.

става § 18. Предложение от Георги Георгиев и група народни представители – § 18 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19: „§ 19.

По § 19 има предложение от Деница Сачева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от Георги Георгиев и група народни представители – § 19

„3а. „Икономически неактивни лица“ са лица на възраст от 16 до 65 навършени години, които не са осигурени по чл. 4 и чл. 4а и не са осигурители по чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване, не са регистрирани като търсещи работа лица по реда на този закон и не са във формално образование или обучение. 3б. „Трудови ресурси“ са лицата на възраст от 16 до 65 навършени години.“ 2. В т. 4 след думите „обществен транспорт“ се добавя „или осигурен транспорт от работодателя“. 3. В т. 18 думите „в трудоспособна възраст“ се заличават, а думите „е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1

Уважаеми колеги, взимам думата по направеното предложение за редакция на § 20 от мен и колеги народни представители – редакция спрямо първоначалния вариант на Законопроекта. Факт е, че имаме много лица, които не само са безработни и им липсват професионални умения, но и базова грамотност от тези, към които е насочен и Законопроектът. Ако, от една страна, тези лица трябва да придобият базова грамотност, губим време, остават по дълго извън пазара на труда. От друга страна, ако ги включим по бързо във форма на професионална квалификация, рискуваме те, нямайки необходимата базова грамотност, да не успеят да придобият основните умения, които са предмет на професионалната квалификация. Включвайки се в пазара на труда с ниска базова грамотност, рискуваме трудови злополуки и много други негативни последици от това, и затова сме се опитали да намерим баланса. Тук сме се съобразили и с коментара на Министерството на образованието и науката. Опитали сме се да намерим баланса, а това, което сме предложили, е да могат лицата над 16 години да се включват в професионална квалификация без необходимото входящо равнище, но като условие изходящото равнище остава – придобиването на базова грамотност, тоест двете неща да се случват паралелно. Другото, което сме предложили, е това да бъде за първа степен на професионална квалификация, като по този начин мислим, че намираме баланса, за да, пак казвам, от една страна, да не позволим лица без базова грамотност да се включат на пазара на труда,

Няма. Прекратявам дискусията.

народния представител Георги Георгиев и група народни представители, а именно § 19 да отпадне. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 146 народни представители: за 12, против 131, въздържали се 3. Предложението не е прието. Сега ще подложим на гласуване всички текстове анблок,

образователно равнище по ал. 4, т. 1, буква „г“ не се прилагат за лица, навършили 16 години, при съчетаване на обучението за придобиване на първа степен професионална квалификация или на квалификация по част от професия за първа степен с участие в курс за ограмотяване, организиран от училищата от училищата в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование. Изходящото образователно равнище за придобиване на първа степен професионална квалификация или на квалификация по част от професия за първа степен при този начин на обучение е успешно завършен курс за ограмотяване.“

се заменят със „само за местния работодател или местното лице, приело на работа командировани или изпратени работници или служители“. 2. В чл. 9: а) създава се нова ал. 5: „(5) Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда за работници граждани на трети държави, ползващи се от временна закрила, за срока на временната закрила, определен с акт на Министерския съвет.“ б) досегашната ал. 5 става ал. 6. В § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби думата „лице“ се заменя с „физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение“.

изказвания? Не виждам. Прекратявам дискусията. Колеги, ще подложим отново на гласуване всички текстове, които бяха изчетени от колегата Искрен Арабаджиев, а именно: наименованието на Подразделението, което е в редакция на Комисията; § 20, който е в редакция на Комисията и става § 21; § 21; § 22, който е нов, по предложение на Комисията; по същия начин § 23, който също е нов, по предложение на Комисията; и § 21, който става § 24, който е по вносител. Моля, режим на гласуване.

Господин Рибарски, заповядайте – имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 47-254-01-27, внесен от Владимир Табутов и група народни представители на 11 март 2022 г., приет на първо гласуване на 21 април 2022 г. „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така: „Закон за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници“.

тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предлагам на основание чл. 80, ал. 2, изречение трето от Народното събрание да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Комисията подкрепя Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в нов § 1 относно чл. 25а.

24а. (1) Разпоредбата на чл. 23 не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1000 kW, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителната мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва за покриване на собствено потребление и за продажба на излишъка от произведената енергия. Инсталираната мощност на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 не може да надвишава предоставената мощност за потребление за обекта/имота, в който ще се изгражда.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Владислав Панев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Венко Сабрутев и Васил Стефанов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

„Чл. 25а. (1) Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW. случаите по ал. 1 крайният клиент подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа. 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане постъпване на електрическа енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение по ал. 3 се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава. Краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти по ал. 1 електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител, съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.“ Да, дотук, ако обичате, господин Рибарски. Колеги, откривам дискусия по наименованието на Законопроекта и § 1. Желаещи за изказване? Госпожа Теменужка Петкова, след това господин Владимир Табутов. Заповядайте, госпожо Петкова, имате думата. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз бих искала да взема отношение по § 1 от предложенията в Доклада. Както знаем, Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници беше мотивиран с това, че целта на този ЗИД е на практика да бъдат ограничени за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, която ще се ползва от бизнеса за задоволяване на собствените му потребности и собствените нужди. Тук, разбира се, стои един сериозен въпрос, свързан с увеличаване на мощността. Знаем, че съгласно сега действащия закон тази мощност съответно беше за покривни конструкции, за фасадни конструкции до 30 киловата и за производствени сгради до 200 С предложения законопроект се предлага тази мощност да бъде увеличена до 5 мегавата – нещо, което е изключително сериозно като мощност. Представете си, това е потреблението на един град от порядъка на Видин, така че това се предлага като собствено потребление. Но между първо и второ четене в предложенията, които са направени, става ясно, че философията на тази промяна, която се предложи в Закона Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, се е променила, тъй като в разпоредбата на чл. 25а, ал. 1 се казва, че тази енергия ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 мегавата. В същото време, в новата ал. 5 се казва, че краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти по ал. 1 електрическа енергия в съответната мрежа, разбирайте това означава да се продава. идеята беше тук да се задоволят потребностите на съответния бизнес, който би желал да задоволи собственото потребление на енергия. Но тук с ал. 5 на практика се казва, че тази енергия може да бъде внесена съответно в мрежата само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване съгласно чл. 116 от Закона за енергетиката. Тук, уважаеми колеги, рисковете са два. От една страна, всички, които желаят да изградят такъв тип мощности до 5 мегавата под мотото, че това ще бъдат мощности, които ще задоволят тяхното собствено потребление, ще използват облекчения режим, който се създава на практика с промените в Закона, ще се изградят тези мощности, без да подават заявления, ще използват само уведомителен режим – няма да чакат становища от ЕСО или ЕРП тата, ще изградят съответната мощност, след което ще решат, че тези 5 мегавата, 2 мегавата, 3 мегавата или колкото там преценят да изградят, не са им необходими и ще искат те да бъдат вкарани в мрежата, тоест да бъдат продавани. Това означава, че ще бъде заобиколен редът, който е предвиден в чл. 23 от Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. Тоест под мотото на това, че някой ще произвежда енергия за собствено потребление, ще се построят едни централи с цел продажба на електрическа енергия и това мисля, че е повече от ясно. Вторият риск, който е наистина сериозен и аз се опасявам, че ще се стигне до него, е, че в един момент ще настъпи пълно пълно неразбирателство по отношение на това каква енергия и как ще влезе в мрежата – дали има техническа възможност за това и това на практика ще създаде проблем от техническо естество, свързан със сигурността на системата, тъй като изграждането на тези обекти, пак казвам, ще бъде без становище от страна на ЕСО или ЕРП-тата без заявления, без проучване, просто с един уведомителен режим – някой уведомява ЕРП-то или ЕСО, че желае да построи, да изгради един обект с фотоволтаици, да речем, чиято мощност впоследствие може да се окаже в повече на съответния бизнес и той ще желае да я продава тази енергия. Така че, уважаеми колеги, в разпоредбата на чл. 25, § 1, разпоредбата на чл. 25а, ал. 1 считам, че е налице противоречие с философията на тази разпоредба, тъй като тук става вече въпрос не за задоволяване на собствените потребности, а за продажба на електрическа енергия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Петкова. Има ли реплики? Владимир Табутов. Заповядайте, господин Табутов, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Петкова, както коментирахме и в Комисията, Вашите опасения са идентифицирани и адресирани именно в ал. 5, където се казва, че при евентуално желание от страна на собственика на тази електроцентрала да връща електроенергия и да продава в мрежата, то това може да се случи само и единствено след като се мине процедурата съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката, а именно процедурата включва всички необходими становища за присъединяване. До този момент, ако не се инициира тази процедура, няма техническа възможност собственикът на тази електроцентрала да връща или да продава под каквато и да е било форма електроенергия към мрежата. Така че мисля, че ние го коментирахме вече по време на Комисията и се опитахме така да променим разпоредбите в ЗИД-а, за да може по никакъв начин да не се спекулира с евентуално недобронамерени инвеститори, които да се възползват от облекчения режим. Уверих Ви и тогава, че нашето желание е да не позволяваме на такива компании, които

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Петкова, всъщност и в Комисията коментирахме и стана ясно какво е противоречието и какви са притесненията ни. Може би за повечето присъстващи в залата отново трябва да се повтори, че всъщност разпоредбата, която дава възможност за така нареченото внасяне, а то е продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, които са били изградени по реда, който е предвиден за задоволяване на собствени нужди, създават две опасности. Първата опасност е за нарушаване баланса и сигурността на националната ни електроразпределителна мрежа. Втората опасност е, и тук ще Ви дам следния пример – има изграден обект, подава документи, за да може да внася или по-точно да продава електроенергията, която е в повече и е в излишък, към съответното дружество, то обаче е изградено без предварително становище само въз основа на уведомителен режим. И какви са хипотезите? Създава се възможност за изнудване и за корупция от страна, включително и на дружеството, защото се внася елементът на субективизъм как ще бъдат изпълнени условията по чл. 116, които би трябвало да бъдат изпълнени. След като веднъж по облекчен режим е изградена тази система от възобновяем енергиен източник, тя как ще санира процедурата, която е по чл. 23. Това не стана ясно в Комисията. Ние не получихме отговор на тези въпроси и отново обръщаме внимание, апелираме да се помисли дали това е най-правилният начин. Аз смятам, че това също така променя философията на Закона, на изменението на Закона, което беше предложено и което предложихте, и мина на първо четене. Идеята беше да регламентираме начина за производство на електрическа енергия за собствени нужди и да не се дава възможност тази електрическа енергия да бъде след това продавана и връщана обратно в мрежата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Кирова. Има ли трета реплика? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Петкова, изрично в Комисията ние взехме тези решения точно за да можем да се предпазим да има злоупотреба по този начин. Така че идеята на този ЗИД е наистина ние да облекчим бизнеса. Оттам нататък, който иска да да продава енергия, той ще трябва да си мине по общия ред – със становище на ЕСО, на ЕРП-тата, и така, тоест няма я тази възможност. Тук става въпрос само за консумация за собствени нужди. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Тенев. Имате думата за дуплика, госпожо Петкова, заповядайте. Колеги, аз ще започна с това, че на пръв поглед едно добро намерение – да облекчим бизнеса, така че да изгражда фотоволтаични инсталации с цел да задоволи собственото си потребление, се опасявам, че ще бъде опорочено. Господин Табутов и колегата Тенев правилно отбелязаха, че ние в Енергийната комисия проведохме сериозна дискусия по този въпрос, но така и не получихме гаранции по отношение на изграждането на обектите. Нашата основна теза тогава и смисълът на дискусията беше, че тези обекти ще бъдат изградени при преференциален режим. Те няма да следват това, което предвижда Законът, когато някой иска да изгради фотоволтаична инсталация с цел да продава тази енергия. тук няма никаква гаранция в Закона. И чл. 25а, ал. 1 казва, че тази енергия ще е предназначена единствено и само за задоволяване на собствени потребности, а в ал. 5 се казва, че се създава възможност тази енергия да бъде продавана, тоест самото изграждане на обекта ще бъде по облекчения режим. Нали разбирате, че оттук нататък никой няма да следва разпоредбите, които са в Закона тогава, когато ще се изгражда инсталация с мощност до 5 мегавата. Всеки ще иска да се придържа към този облекчен режим и след като изгради съответния обект, ще каже – на мен тази енергия ми е в повече, искам да продам. Ако съм изградил 5 мегавата, искам да продам 2 от тях. И тук вече ще трябва да се върви по реда, така както е записано в ал. 5, да се следва процедурата на Наредбата по чл. 116 от Закона за енергетиката. Но какво ще се случи, ако няма техническа възможност това присъединяване да стане. Това означава ли, че инвеститор ще трябва да разруши обекта, който е построил, или ще спре да го използва, защото техническа възможност може и да няма. ЕРП-тата и ЕСО могат да кажат – ами няма такава възможност. Тогава нали разбирате, че рискът остава 100% за сметка на инвеститора. Така че това са неизяснените въпроси, това са темите, които останаха без отговор. Аз пак казвам, иначе е едно добро намерение да се създадат някакви облекчения за бизнеса, въпреки че и в сега действащия закон такива облекчения съществуват и те са напълно резонни и дават наистина много сериозни предимства на тези производители, които искат да изградят мощност за задоволяване на собствените си потребности. Така че, колеги, моите опасения, за съжаление, не успяхте да ги разсеете и аз продължавам да смятам,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

Предложените промени имат две основни цели. Първо, значително да се улесни и съкрати процедурата за одобрение на присъединяването на фотоволтаични електроцентрали само за собствено ползване за небитови потребители с мощност до два пъти на присъединената мощност, която вече е указана от електроразпределителното Това е първата цел. Втората е да се даде възможност на повече български компании и производствени предприятия да реализират бърза инвестиция с кратък срок на възвръщаемост. Между другото, като основен стълб и изход от ковид кризата още преди войната в Украйна, Европа бе начертала бъдещето на икономиката си, базирайки я на зеления преход и декарбонизация на индустрията. Още през ноември 2021 г. по време на конференцията на ООН за изменение на климата СОР 26, ръководителите на Европейския съюз заявиха лидерската си позиция в борбата срещу изменение на климата. Войната в Украйна даде допълнителен тласък и стимул на водещите икономики в Европейския съюз, за да ускорят процеса по декарбонизация и постигане на възможно най-високите степени на енергийна независимост. На 8 март 2022 г. Европейската комисия представи Плана REPowerEU като инструмент за преодоляване на енергийната зависимост от Русия преди 2030 г., а точно преди седмица, на 18 май 2022 г., бе представена и финалната версия на Плана REPowerEU в отговор на затрудненията и смущенията в световния енергиен пазар. Защо казвам това? Защото реорганизацията на европейската енергийна система е неотложна по две причини. Първо, да се прекрати зависимостта на Европейския съюз от руските изкопаеми горива. И второ, да се преодолее кризата, породена от изменението на климата. А промените, които се предлагат в текущия законопроект, адресират точно това. Основните цели на Плана REPowerEU се постигат чрез три мерки. Първата мярка е икономия на енергия, втората е ускорено пускане в употреба на енергия от възобновяеми енергийни източници и третата мярка е диверсификация на енергийните доставки. Чрез предложените промени и така, както е разписан Законопроектът след дискусията на второ четене в Комисията, текстовете адресират именно две от тези цели, които са упоменати в REPowerEU. С въвеждането на облекченията и съкратените процедури всички производствени предприятия и консуматори на електроенергия ще могат в значително по-бърз порядък да изградят мощности за собствено потребление и да намалят сметките си за електроенергия. Всеки битов потребител при наличие на терен ще може бързо да инвестира в енергийната си независимост и да увеличи предвидимостта на разходите си за електроенергия и съответно да подобри конкурентоспособността си. Приемането на предложения законопроект ще доближи икономиката ни до изпълнението на национални и общоевропейски цели, а именно утвърждаване на енергийна независимост на икономиката ни като цяло, децентрализация на производството на електроенергия, което облекчава електропреносните и електроразпределителните мрежи и засилване на темпа на процента на декарбонизация на икономиката. Така бързо, евтино и дългосрочно всеки консуматор на електроенергия, който е и производител на друг тип услуги или продукти, ще може да реши нивото си на енергийна независимост и конкурентоспособност. Когато повече небитови потребители на електроенергия станат и производители на собствената си електроенергия, тяхната конкурентоспособност и независимост ще се подобрят. Благодаря.

аз ще изкажа моето становище по така предложения законопроект, когато ми дойде редът за изказване. В момента само ще отбележа нещо, което е напълно разбирам Вашите приоритети тук на Европейския съюз, на директиви, на цялото това нещо, което споменахте изрично, разбираемо е и когато този парламент се води от директивите на Европейския съюз, а не от това, което е изгодно за нас. Но конкретно по това, което Вие коментирахте.

където посочената мощност може да бъде увеличена до максимум 50 киловата, ако стабилността, надеждността и безопасността на мрежата бъдат запазени. Кога и какво правим в момента, когато така лелеяните европейски директиви се прилагат брутално в нашето законодателство и спазваме всичко това, което се изисква от брюкселските бюрократи и когато в момента имаме, пак казвам, становище на МРРБ, в което се посочва, че има конфликти именно с тези директиви? Как и какво процедираме в момента, защото целият законопроект

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, само да уточним, че Директивата 2018/2021 третира най-вече битови потребители и именно ограничението от 30 киловата е наложено с оглед на това, че максимумът на един битов потребител е в този диапазон. Това, което третира нашето предложение, е именно небитовите потребители и тук смея да твърдя, че сме може би една крачка напред, разглеждайки в детайли и това, което следва да се случи като актуализация на общоевропейската директива за възобновяеми енергийни източници. Тук следва в кратки срокове Европейската комисия да актуализира Директивата, имайки предвид постигането на три основни цели. Първата цел е разписване на стратегия на Европейския

направените законови промени ние сме, пак казвам, една крачка напред. Втората цел е инициативата „Слънчеви покриви“, с което поетапно ще се провеждат правни задължения за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради. Третото е справяне на забавени и сложни процедури за издаване на решения за големи проекти за енергия от възобновяеми енергийни източници, което е част от изменението на Директивата от възобновяеми енергийни източници. Тоест, с едно изречение.

Господин Председател, считам, че България има нужда от ускоряване и реализация на процеса на инсталиране на нови енергийни мощности, особено такива, които ще свалят себестойността на продукцията на българските компании и ще ги направят по-конкурентни на пазарите, включително на международните и на българските пазари. Това е първата, макар и малка, крачка към депутинизация на българската икономика, а именно вкарване на нови енергийни източници, които диверсифицират зависимостта ни от руски такива. Да, естествено, има тънки моменти в него, но в крайна сметка винаги има рискове, като това някой първо да инсталира мощности за собствено потребление и след това да реши да ги продава. Няма лошо и в това. Смятам, че има тънки моменти в така електроразпределителната система. Най-сериозните от тях са това това доколко мрежата може да издържи на бързо нагряване на много хиляди мегавати фотоволтаични проекти. Знаем, че проектите са за 16 или 17 хиляди мегавата до момента. Ясно е, че при сегашното състояние на мрежата те няма как да бъдат внедрени за една или две години, така че вероятно със следващите действия трябва да акцентираме върху подобряване на качеството на енергийната мрежа, изграждането на така наречената SmartGit, но това вече са следващи стъпки. Ние ще подкрепим, естествено, Закона, тъй като това макар и малка е крачка в правилната посока. Благодаря.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Панев! Моята реплика е свързана с развитието на енергията от възобновяеми енергийни източници в България и тук със задоволство можем да кажем, че България е една от малкото държави – членки в Европейския съюз, която е преизпълнила своята национална цел по отношение на това в крайното брутно потребление да се съдържа определен процент енергия от възобновяеми енергийни източници. Нашата национална цел съгласно европейските изисквания до края на 2020 г. беше това количество да бъде 16% от крайното брутно потребление на страната да бъде именно енергия от ВЕИ. В края на 2020 г. ние сме преизпълнили тази цел и България е сред отличниците в рамките на Европейския съюз – с 24% производство на електроенергия от ВЕИ в крайното брутно потребление. Така че спокойно можем да кажем, че развитието на енергията от възобновяеми енергийни източници в България е наистина на едно завидно ниво. Тук искам да обърна внимание още веднъж на този риск, свързан с мощността. Пак казвам, колеги, 5 мегавата е изключително голяма производствена мощност. Това нещо ще предизвика проблем, както и с европейските правила и директиви, но ще предизвика проблем, свързан и с техническите възможности на енергийната система на страната, тъй като, пак казвам – режимът, който се предвижда тук при изграждането на тези обекти, е облекчен режим, всеки ще изгради, ще инвестира в едни 5 мегавата и ще очаква след това, ако реши да продаде 2 или 3 от тях, да бъде присъединен. Но нашата мрежа не може да издържи на такова огромно натоварване. най-големият риск е свързан със сигурността на снабдяването, сигурността на доставките. Пак казвам, помислете и за хората, които ще инвестират. Защото, ако се инвестира в един, два, три, пет мегавата, това е сериозен ресурс. След това, ако тези

Може би малко изместваме фокуса на това, за което говорим. Съгласен съм с Вас и с твърдението Ви, че значително трябва да се подобрят процедурите. Това е само една малка крачка. Към момента, за съжаление, всеки, който се опита да изгради една такава инсталация за собствено потребление, се сблъсква с едни тежки процедури и месеци наред ходене по мъките, образно казано, за това да може да черпи ток, който собствено произвежда. Относно спекулациите по време на дискусия в комисия на второ четене, ал. 5 на чл. 25а беше предложена именно от електроразпределителните дружества като инструмент, който да ограничи този вид спекулации. Така че мисля, че сме взели всички необходими мерки да минимизираме един такъв нежелан ефект. Считам, че по-скоро позитивите ще са много повече, отколкото това спекулацията да доведе до безизходица, когато някой инвеститор се опита да се възползва от един такъв облекчен режим. Относно това дали може, или не може да започне

аз съм напълно съгласен с Вас, с това, което казахте, и ще Ви помоля пак да поясним на госпожа Петкова, че целта всъщност в момента е

изпълнение на някакви държавни ангажименти за процент енергия от възобновяеми източници. И другото нещо, което пак искам да отбележите, е, че е максималната мощност и ако някой, да кажем, реши, че ще направи 5 мегавата, в някакъв следващ етап ще иска два или три от тях да му бъдат присъединени. ако има възможност, ще бъде присъединен. Ако няма, чака по общия ред. Той не може да бъде присъединен, докато не получи съответното съгласуване от ЕРП-тата

Благодаря Ви. Госпожо Петкова, първо. Да, България може да е изпълнила някакви цели, но общо взето имаше бум на инвестициите във ВЕИ докъм 2012 г. и след това един много сериозен застой, който не отговаря на потенциала ни и който смятам, че през следващите една-две години ще бъде преодолян, като виждаме какъв е инвеститорският интерес, като виждаме какви са пазарните нива и себестойността на енергията от фотоволтаици, и пазарната цена на електроенергия, така че вярвам, че с този проект ще може да ускорим по някакъв начин, по конкретен начин по-бързото инсталиране на фотоволтаични мощности. Господин Табутов, професионалният ми опит е минал на фондовия пазар, така че когато говоря за спекулации, в никакъв случай нямам предвид нещо лошо. Благодаря. Благодаря Ви, господин Панев. Колеги, давам почивка до 12,10